Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku - Godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2007. godinu. Predlagatelj: Hrvatska narodna banka Hrvatska narodna banka podnijela je ovo izvješće sukladno članku 58. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci. Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli odbori za financije i državni proračun, za gospodarstvo, za razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Hrvatske narodne banke, Željko Rohatinski će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite guverneru. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo zastupnici. Na zasjedanju u mjesecu ožujku raspravili ste ovo Godišnje izvješće HNB-a koje smo izradili još u jesen 2007. godine, a tom prilikom raspravom su dominirale dvije skupine primjedbi i kritika. Prva od njih se odnosila na nepotpunost izvješća dijelu o upravljanju međunarodnim pričuvama, financijskim rezultatima poslovanja HNB-a i rada supervizije. A druga skupina bila je izravna kritika planetarne politike, posebno politike tečaja i imobilizacije likvidnosti bankarskog sustava sa ocjenom da takva politika može dovesti zemlju u krizu i predstavljati ozbiljan problem prilikom ulaska u Europsku uniju. Bilo je i pozivanja na neke navodne stavove institucija Europske unije. Što se tiče prve skupine primjedbi, a vjerujem da se radi o nesporazumu, odnosno o nerazlikovanju kod godišnjeg izvješća koji po prirodi stvari se koncentrira na analizu tekućih, planetarnih i gospodarskih kretanja i integralnog godišnjeg izvješća u kojem se na bazi cjelovitih godišnjih podataka prezentiraju svi aspekti rada i djelovanja HNB-a. Zato se nadam da ste i u ovom godišnjem izvješću mogli naći odgovore na neka od pitanja koja ste tada postavili. Što se tiče druge grupe primjedbi i kritika istakao bih sljedeće. Monetarni okvir koji počiva na stabilnosti tečaja osigurao je održavanje niske inflacije i financijske stabilnosti. Uzevši u obzir stupanj otvorenosti hrvatskog gospodarstva i valutne supstitucije HNB nema gotovo nikakvu alternativu u takvoj politici. Mjere tijekom prošle godine poduzete za ograničavanje inozemnog zaduživanja banaka banaka i prekomjernog rasta kredita polučuje željene rezultate te tako doprinijele ograničavanju vanjske ranjivosti zemlje. Rast kredita se usporio, a inozemni dug poslovnih banaka osjetno smanjio. Istodobno porast kreditne aktivnosti nebankarskih financijskih institucija bio je ograničen. Uzevši u obzir ova kretanja standardni pokazatelji kvalitete, aktive i profitabilnosti ostali su visoki što pokazuje da financijskom sustavu ne prijete izravne opasnosti, posebno u kontekstu dokapitalizacije banaka koja je potaknuta bonitetnim i administrativnim mjerama HNB-a pozitivno utjecala na stope adekvatnosti kapitala. Međutim, neki rizici su i dalje prisutni. Prvo, ograničena fleksibilnost tečaja u velikoj mjeri doprinjava eurizaciji financijskog sektora te pogodovala nezaštićenom zaduživanju u stranoj valuti. Zato bih … tečaja kune mogla negativno utjecati na sposobnost nefinancijskog sektora da servisira svoj dug i tako umanjiti kvalitetu aktive banaka. Drugo, s početkom previranja na tržištu kredita u ljeto 2007. u bankarskom su sektoru formirani daljnji potencijalni rizici koji se odnose na ovisnost hrvatskih banaka o kontinuiranoj dostupnosti sredstava njihovih matičnih banaka. Iako su banke tijekom prošle godine poduzele određene korake za stvaranje i proširenje baze domaćih depozita, njihove su izloženosti inozemnom financiranju ostale visoke. Zato bi veći poremećaj u tim tokovima mogli imati negativne posljedice da hrvatski bankarski sektor i gospodarstvo u cjelini.

poduzeća sve više okretali zaduživanju u inozemstvu i tako se izravno izložili financijskim uvjetima na međunarodnim tržištima kao i oscilacijama tečaja inozemnih kamatnih stopa. Ipak ovaj bi izvor financiranja s obzirom na globalno zaoštravanje uvjeta kreditiranja mogao postati manje atraktivan u predstojećem razdoblju. Uzevši u obzir sve ove rizike, monetarna i tečajna politika HNB-a odnosno održavanje stabilnog tečaja i te primjena i pooštravanje niza administrativnih i bonitetnih mjera pogodovale su otpornosti financijskog sustav i dale adekvatan doprinos ublažavanju vanjskih ranjivosti. S obzirom na snažan priljev kapitala, HNB-u ne stoji na raspolaganju puno drugih mogućnosti osim zadržavanja postojećih mjera kako bi ublažio učinak kapitalnih kapitalnih prijava na rast kredita, inflaciju i tekući račun platne bilance. S obzirom na ukupan uspjeh koji je njegova politika ostvarila u 2007. HNB se odlučio primjenjivati iste mjere i u 2008. poglavito ograničavanje rasta kredita na 12% te zaoštrio kapitalne zahtjeve za banke. Međutim, valja zamijetiti da bi sve veće približavanje Hrvatske Europskoj uniji moglo zahtijevati modificiranje nekih instrumenata koje HNB trenutačno koristi za provođenje svoje politike. S obzirom na to, napori ostalih politika kojima bi se ojačao financijski sustav više su nego dobro došli. Fiskalna politika i dalje ima ključnu ulogu u rješavanju makroekonomskih izazova, posebno s obzirom na recentnu pojavu inflacijskih pritisaka, koordinirano povećanje deficita na tekućem računu računu i povišene razine inozemnog duga. S obzirom na ovo posljednje sve je veće oslanjanje države na domaće financiranje, smatra se ispravno. Mada je smjer fiskalne konsolidacije koja ima za cilj uravnoteženje proračuna do 2010. vrlo je poželjan … podršku naporima HNB-a usmjerenih na zaustavljanja rasta inflacije, rješavanje pitanja vanjske ranjivosti. Isto vrijedi i za planove u zaustavljanju relativnog povećanja državnih rashoda, jer bi se njime povećala razina fiskalne fleksibilnosti u slučaju potencijalnih šokova. Na kraju strukturne reforme usmjerene na poboljšanje poslovnog okružja, povećale bi mogućnost ostvarivanja višeg gospodarskog rasta u Hrvatskoj. Dame i gospodo zastupnici, ovakve formulacije i ocjene djelovanja HNB-a u 2007. nećete naći u našem izvješću. Za potrebe ovog izlaganja preuzeo sam ih iz dokumenta „Pregled i ocjena monetarne i tečajne politike u Hrvatskoj“ koje je izradila europska Središnja banka i koji su kao službeni stavovi Europske unije predočeni hrvatskoj strani na razgovorima o provođenju pretpristupnog ekonomskog programa. Ne moramo se složiti sa svim detaljima u tim ocjenama, a niti one mogu nadomjestiti vlastite ocjene. Vlastita promišljanja nikako nisu i ne mogu biti osnova za operativno djelovanje. Ali ne treba zaboraviti ni staru izreku kako čovjek nije ono što misli o sebi već ono što drugi misle o njemu. Posebno kad su ti drugi kompetentne institucije koje u svom segmentu djelovanja ocjenjuju jesmo li spremni i sposobni za odgovorno članstvo u Europskoj uniji ili samo jedno pričamo, a drugo radimo. Držat ću se Poslovnika i neću govoriti o aktualnim zbivanjima, ali bih samo rekao da i aktualna zbivanja u svijetu i kod nas naglašavaju važnost ocjena i stavova koje sam vam prije prezentirao. Činjenica da se danas ne suočavamo s nekim problemima s kojima se suočavaju druge zemlje su rezultat djelovanja

Odbor za financije i državni proračun, predsjednik odbora gospodin Goran Marić. Izvolite. **Marić, Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine guverneru, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 10. sjednici održanoj 12. lipnja 2008. godine Godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2007. koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora sukladno odredbi članka 58. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci dostavila Hrvatska narodna banka od 28. svibnja 2008. godine. Odbor za financije i državni proračun na temelju svoje nadležnosti iz članka 65. Poslovnika o radu Hrvatskoga sabora raspravljao je o predmetnom izvješću kao matično radno tijelo. U raspravi na odboru istaknuto je da većina podataka iznijetih u Godišnjem izvješću Hrvatske narodne banke za 2007. godinu obuhvaćena su već u polugodišnjem izvješću Hrvatske narodne banke za 2007. te da nema potrebe o njima dodatno raspravljati. Izraženo je zadovoljstvo Hrvatska narodna banka uvažila primjedbe iznijete u raspravi o navedenom polugodišnjem izvješću te u godišnjem izvješću za 2007. godinu navela pokazatelje učinkovitosti upravljanja međunarodnih pričuvama, kao i zbog naknadne dostave traženih podataka o provedenom izravnom nadzoru banaka u razdoblju od 2004. do 2007. godine. Osim toga, postavljeno je i pitanje u svezi preustroja štedno-kreditnih banaka u štedne banke. Predstavnik Hrvatske narodne banke izvijestio je članove Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora da je do sada odobren samo jedan zahtjev za osnivanje štedne banke, dok su dva zahtjeva odbijena. Naime, do kraja ove godine znat će se točan broj štednih banaka koje će poslovati u Republici Hrvatskoj, a Hrvatska narodna banka strogo će nadgledati ispunjavanje uvjete za osnivanje štednih banaka. Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak: Prihvaća se godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2007. godinu. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za gospodarstvo? Odbor za razvoj i obnovu?

Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine guverneru Hrvatske narodne banke, cijenjeni kolegice i kolege. narodne banke za 2007. godinu je uistinu opsežno i vidno sadržajnije u odnosu na izvješće za prvo polugodište 2007. godine. Iznimno detaljno su prikazana i objašnjena makroekonomska kretanja, međunarodno okružje, gospodarska aktivnost, instrumenti monetarne politike, bankarski sektor, platni promet, poslovanje trezora, međunarodna suradnja, a navedeni su i određeni pokazatelji u svezi nadzora bankarskog sustava i upravljanja međunarodnim deviznim deviznim pričuvama te kratko financijsko izvješće. U izvješću je posebno naveden popis banaka i stambenih štedionica, prikaz rukovodstva i unutarnjeg ustroja Hrvatske banke te na kraju kratak zaključak. izvješća i prikaza makroekonomskih pokazatelja razvidno je da je u 2007. godini u hrvatskom gospodarstvu zabilježen visok realan rast bruto domaćeg proizvoda, povećanje zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti te usporavanje rasta inozemnog zaduživanja, ali da je istodobno došlo do ubrzanja stope inflacije te povećanja manjka na tekućem računu platne bilance. U uvjetima bržeg rasta inflacije zbog negativnih šokova i na strani ponude i djelomice na strani potražnje, Hrvatska narodna banka je u cilju održavanja stabilnosti cijena održavala stabilnost nominalnog tečaja kune prema euru. Središnja banka djelovala je i na snažno usporavanje rasta … /Govornik se ne razumije./ … banaka čime je smanjen inozemni dug banaka te je ostvaren sporiji rast inozemnog duga gospodarstva u cjelini. Pojačani infrakturni pritisci jedno su od osnovnih obilježja makroekonomskog okružja u 2007. godini, a godišnja stopa promjene indeksa potrošačkih cijena povećala za 2% koliko je iznosila na kraju 2006. na 5,8% u prosincu 2007. godine. Na prisutnost infrakturnih pritisaka koji dolaze s potražne strane upućuju među ostalim, visok porast raspoloživih sredstava stanovništva i znatno ubrzanje realnog godišnjeg porasta osobne potrošnje. Znatnom ubrzanju nominalnog rasta raspoloživih novčanih sredstava stanovništva poglavito su pridonijeli povrat duga umirovljenicima i povećanje državnih transfera stanovništva. Povrat duga umirovljenicima započeo je još sredinom 2006. kad je umirovljenicima s osnove povrata duga isplaćeno 2,4 milijarde kuna ili 1% bruto domaćeg proizvoda, u 2007. 3,4 milijarde kuna ili 1,2% bruto domaćeg proizvoda. Godišnja stopa rasta državnih rashoda za socijalne naknade bila je gotovo dva puta veća u 2007. nego prethodne dvije godine. U izvješću se ističe da se inozemni dug velikih trgovačkih društava u državnom vlasništvu u 2007. godini povećao za 1,2 milijarde eura, za razliku od 2006. kad je povećanje iznosilo samo 0,2 milijarde eura. Najveći porast inozemnog duga ostvarila su poduzeća za izgradnju cesta, čije je intenzivni dug povećao se u 2007. godini za 0,7 milijardi eura, dok je godinu dana prije povećanje njihovog inozemnog duga iznosio 0,2 milijarde eura. Velik udio u porastu inozemnog duga u 2007. godini imali su INA i trgovačka društva u vlasništvu lokalne države. Snažno ubrzanje nominalnog rasta raspoloživih novčanih sredstava stanovništva i novčanih sredstava trgovačkih društava prikupljenih za zaduživanje u inozemstvu rezultirali su ubrzanjem realnog rasta domaće potražnje koja je omogućila i ubrzanje realnog rasta bruto domaćeg proizvoda s 4,8% u 2006. godini na 5,6% u 2007. godini. U skladu s gospodarskom aktivnošću tijekom 2007. godine tržište rada obilježila su pozitivna kretanja. Registrirana je nezaposlenost u 2007. smanjena, te su na kraju godine u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bile registrirane 254 tisuće 484 nezaposlene osobe, što je za 13,2% manje nego na kraju 2006. godine. Prosječna stopa registrirane nezaposlenosti smanjena je sa 16,6% u 2006. na 14,8% u 2007. godini. U 2007. godini zabilježen je i umjereni rast prosječne realno bruto 3,4% i neto plaće 2,3%. Nominalni efektivni tečaj kune apliciraju tijekom 2007. godine za 3,2% uglavnom zbog snažne nominacije aplicijacije tečaja kune prema američkom dolaru. Tijekom 2007. godine prekinut je višegodišnji trend smanjenja kamatnih stopa poslovnih banaka na odobrene kratkoročne kredite. Kamatne stope na dugoročne kredite trgovačkim društvima s valutnom klauzulom nastavile su rast započet 2006., a kamatne stope na dugoročne kredite stanovništvu s valutnom klauzulom nakon pada na početku godine znatno su porasle u drugoj polovici 2007. godine. Dinamična kretanja obilježila su u 2007. godini hrvatsko tržište kapitala, te omogućila nastavak njegova ubrzanog rasta i razvoja. Tako je ostvaren do sada najveći godišnji promet dionica 22 milijarde kuna uz udvostručenje broja transakcija, te najviša vrijednost burzovnog indeksa Zagrebačke burze CROBEX-a. Iako usporena još uvijek izražena kreditna aktivnost banaka tijekom 2007. godine utjecalo je na povećanu domaću potražnju, a time i na rast uvoza što je rezultiralo manjkom na tekućem računu platne bilance od 3,2 milijarde eura ili 8,6% bruto domaćeg proizvoda, a koji je bio za 0,5 milijardi eura ili 0,7%-tnih bodova bruto domaćeg proizvoda veći nego 2006. godine. Kao i prethodnih godina povećanje manjka uvelike rezultat produbljivanja neuravnotežen u robnoj razmijeni s inozemstvom. Za razliku od računa robe na ostalim računima tekućih transakcija zabilježeni su bolji rezultati nego 2006. godine. Inozemni dug Republike Hrvatske tijekom 2007. povećan je za 3,7 milijardi eura, to je za 12,5%, te je na kraju godine iznosio 32,9 milijardi eura. blago je usporen u odnosu na 2006. godinu zbog smanjenja inozemnog duga poslovnih banaka. Suprotan učinak imalo je snažno povećanje duga trgovačkih društava koji je u 2007. porastao za 3,9 milijardi eura, tj. 41,6% na godišnjoj razini. Porast inozemnog duga bio je viši od porasta nominalnog bruto domaćeg proizvoda, pa se i omjer inozemnog duga bruto domaćeg proizvoda povećao za 2,3%-tna boda, odnosno 85,5% na kraju 2006. na 87,8% na kraju 2007. godine. Porast međunarodnih pričuva prema platno bilančnim podacima u 2007. iznosio 722 milijuna eura, što je upola manje u odnosu na godinu prije. Prema podacima monetarne statistike međunarodne pričuve su na kraju 2007. dosegnule 9,3 milijarde eura, što je dostatno za pokriće 5,2 mjeseca uvoza robe i usluga. U godišnjem izvješću Hrvatske narodne banke za 2007. godinu navedeni su i određeni financijski pokazatelji iz kojih je vidljivo da su ukupni prihodi od poslovanja u 2007. godini skoro tri puta veći od ukupnih prihoda poslovanja u 2006. godini i da su troškovi poslovanja u odnosu na 2006. godinu porasli 12%, što je rezultiralo viškom prihoda na rashodima u iznosu milijardu u odnosu na 2006. kada je višak prihoda iznosio 270 milijuna Zaključno valja istaknuti da je realni rast bruto domaćeg proizvoda hrvatskog gospodarstva u 2007. godini bio visok, da su kretanja na tržištu rada bila pozitivna, da je porast državnog duga usporen, a da je istodobno ubrzana stopa inflacije, te povećan manjak na tekućem računu platne bilance. Tijekom 2007. godine produbljena je neravnoteža u robnoj razmijeni s inozemstvom, ali su istodobno na ostalim računima tekućih transakcija, osobito na računu usluga zabilježeni bolji rezultati nego u 2006. godini. Na računu kapitalnih i financijskih transakcija u 2007. zabilježeno je snažno povećanje neto inozemnih izravnih ulaganja u Republiku Hrvatsku čiji je iznos premašio ostvareni manjak na tekućem računu, a tijekom 2007. zabilježen je i daljnji porast međunarodnih pričuva, te su na dan 31. prosinca 2007. iznosile 9,3 milijarde eura i tako porasle 6,7% u odnosu na 2006. godinu. Klub HDZ-a na kraju glasovat će za zaključak da se prihvaća godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2007. godinu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

da je eto moj prethodnik znači u ime HDZ-a na neki način i ta stranka promijenila ovaj svoj odnos do Hrvatske narodne banke. Lani je bilo izvješće gospodina Marića neuobičajeno isključivo kritično, a ove godine vidimo da je taj istup bio maksimalno kooperativan. Znači nešto se dešava i izgleda da ide na bolje. Zbog čega je ovo izvješće Hrvatske narodne banke za 2007. bitno? Pa ne toliko zbog onog što se dešavalo 2007., to je za nama, već zbog trendova koji su se već 2007. mogli naslutiti da će pogađati 2008. godinu. 2007. je slažem se, bila relativno dobra godina. No po onoj biblijskoj nakon sedam relativno dobrih godina, izgleda da nama stižu sedam relativno teških godina. da pođemo redom, ovdje na strni prvoj godišnjeg izvješća za 2007. Hrvatske narodne banke doslovce se kaže da u 2007. godini citiram doslovce: „U hrvatskom je gospodarstvu zabilježen visok realan rast bruto društvenog proizvoda, povećanje zaposlenosti, smanjenje nezaposlenosti, te usporavanje rasta inozemnog zaduženja, ali je istodobno došlo do ubrzanja stope inflacije te …/Govornik se ne razumije./… manjka na tekućem računu platne bilance.“, dalje se navodi: „Godišnja je stopa promjene indexa potrošačkih cijena povećala se tako sa 2% koliko je iznosila na kraju 2006. na 5.8%, u prosincu 2007. pri čemu je znatno ubrzanje inflacije ostvareno nakon srpnja.“. I još jednu rečenicu da pročitam, rast ostalih pokazatelja i kretanje cijena također se tijekom 2007. znatno ubrzalo, tako se godišnje stopa promjene temeljne inflacije povećala sa 2.3% u odnosu na 2006., na 2.4% u srpnju 2007. a u prosincu iste godine postiže ovih 5% itd., itd.. Jednom riječju znači 2007. je bila jedna dobra godina. 2008. imam dojam da će biti jedna godina …/Govornik se ne razumije./… mi živimo iznad mogućnosti i mi ćemo prije ili kasnije razumljivo cijenu jedne takve prakse možda ni ne politike morati platiti. Počelo se špekulirati sada da će Hrvatska narodna banka rast kreditnih plasmana sa 12Ž% smanjiti na 9% iako je ukupan rast aktive za 6 mjeseci 2008. bio manji nego 2007. Velika inflacija, snažna potražnja za kreditima mogla bi Hrvatsku narodnu banku natjerati da smanji dopušteni rast aktive banaka. Naime, guverner je najavio da će rast kredita banka mjesečno sa 1% smanjiti na 0,75%. Ako se to dogodi, krediti će silno poskupjeti, građani će teže do istih, jasno je, nečega će se morati netko lišiti. Jednom riječju teže ćemo živjeti. Netko kaže da se zbog domaće potrošnje napuhuju cijene. Ali kako sada smanjiti tu inflaciju o kojoj govori i ovo izvješće. To je bit. Da li će to biti monetarna politika, znači visoki krediti, da li će to biti fiskalna politika, znači porezi, da li će to biti politika plaća, niže plaće ili tečajna politika, znači jača kuna, to ostaje da se vidi. Izgleda da će u nas biti i viši krediti i niže zamrznute plaće, o penzijama ne valja niti raspravljati, niži tečaj što će dodatno demotivirati, demotivira izvoznike, a vjerojatno ćemo morati korigirati i mirovinska izdvajanja na više. Zašto? Pa evo nedavno je i gospodin Hrelja, nema ga ovdje nažalost, najavio da ako se ne isplati božićnica izlazi iz koalicije, preklani se to moglo učiniti iz kapitalnog fonda, no ove godine iz tog gotovo bankrotiranog fonda koji je izgubio 45% svoje vrijednosti zbog ovih burzovnih trendova, to neće biti moguće, ali očekujem da će se jasno novac naći u proračunu. Što radi znači Hrvatska narodna banka? Ona ograničava, ili pokušava ograničiti tu domaću potrošnju, znači kontrolirati da li je to dobro, to jasno s jedne strane usporava gospodarski rast, to diže cijene novcu ali to i destimulira, da se tako izrazim, izvoznike, to strahovito s druge strane pogoduje uvoznicima, poglavito ovim velikim tim trgovačkim lancima a iz jednog takvog dolaze i neki vodeći ljudi nekih financijskih institucija. Pogledajmo hrvatsku zbilju, 2007. uvoz je iznosio 25,8 milijardi USA USA dolara, znači 25,8 milijardi, to su podaci, izvješća Hrvatske narodne banke, znači plus 13% na godišnjoj razini. Međutim, u daljnjoj rečenici se kaže da je taj uvoz ipak smanjen. Zašto je on smanjen i navodi se, znači zbog radnje plinovoda od istarskog podmorja do unutrašnjosti Hrvatske, znači zbog domaćeg plina pada uvoz, a mi s druge strane u ovom trenutku najavljujemo prodaju INE. INE. Jasno, plin nije došao u Pulu, ali ne, ni u Pulu, ni u Poreč ni u Labun, prije će izgleda u Split nego u te gradove, jer izgleda se ne ne znam, Vlada rukovodi onom, svojem dajem a onome tko ne glasa za mene tome neću dati. S druge strane, vidimo izvezeno je robe, u iznosu, kasnije ćemo kod izvršenja proračuna i o tome govoriti, s druge strane izvezeno je robe u iznosu od 12,4 milijardi dolara. Recimo samo jedan podatak, Istra izvozi negdje oko milijardu 150 dolara na godišnjoj razini, 2007. Primorsko-goranska županija 550 milijuna dolara, znači naš je izvoz negdje oko 600 milijuna dolara veći, ali zato nam se ne znam s druge strane prijeti privatizacijom Uljanika, koji može i bez jamstava i bez sanacije i nije ni na kunu na trošak državi, već upravo obrnuto, država može od njega uredno uprihodovati, poreze, doprinose i tome slično. I samo jednu rečenicu, kada sam ga već spomenuo, zašto ne toj privatizaciji? Zato jer novi vlasnik može sebi zatvoriti konkurenciju zato jer poduzeće koje je 150 godina bilo na neki način u u dosluhu sa državom ili u državnim rukama takvu promjenu teško može podnijeti a s druge strane zar nisu jedan Uljanik, jedna tankerska s Vladom, i to treba naglasiti, izvukli Lenac iz stečaja. Te stoga koristim i ovu priliku da samo kažem, ako ide privatizacija, onda ta privatizacija neka ide po modelu brodogradilišta Uljanik iako sam i protiv toga. S druge strane, vidim idu natječaji za prodaju ovih pet brodogradilišta, nitko vjerojatno neće niti jedno brodogradilište kupiti osim Uljanika, odnosno možda hoće tamo gdje je moguće prenamijeniti djelatnost zbog onih nekretnina itd.. No, ajde da ne duljim o tome. Dosta je isto tako da brodogradnja po brodu u ovoj zemlji, osim Uljanika, radi 20 20 milijuna dolara gubitaka. I sigurno da u jednoj takvoj praksi, subvencijama itd., treba reći dosta. Poštovana gospodo, kao što je apsurdno bilo 2003. prodati INU, tj. Tih 25% plus jedne dionice sa 50% upravljačkih prava mislim da je jednako tako apsurdno razmišljati o privatizaciji INE 2007. Pa INA drži, najbolje pumpe, lokacije u Hrvatskoj, uz to ima rezervi plina, nafte u podmorju okolo Istre, Panoniji, Egipt, Siriji, Angoli za najmanje 40, neki kažu 100 milijardi kuna. I konačno, ako to napravimo tko će kontrolirati cijene cijene nafte itd., itd. Ono što je sigurno možda ključ, ja bih rekao možda opstanka to ćemo uskoro shvatiti je da li će ova zemlja uspjeti povećati taj izvoz? Želim vjerovati da ćemo to uskoro shvatiti ili ćemo proizvoditi ili ćemo kao nacija, ne znam, završiti možda čak i u nekom međusobnom sukobu jer neće biti ni za penzije, ni za vraćanje kredita ni za razvoj ni za zdravstvo ni za veće plaće i sam zadnji koji bi volio da se to dogodi. Ne daj Bože da se to dogodi, ali smo na dobrom putu kako pokazuje između ovoga i ovo izvješće. 2004. prema podacima Hrvatske narodne banke inozemni dug u Republici Hrvatskoj bio je 22,9 milijardi kuna. 2005. penje se na 25,7 miljardi kuna. 2006. na 29,3 milijarde kuna. 2007. na 32,9 milijardi kuna. 2008. biti će najmanje 37,5 pardon ne kuna nego EUR-a, 37,5 milijardi EUR-a, a 2010. možda i 45 i više milijardi EUR-a. I to će jasno za sobom povući i one koji rade i one koji izvoze i koji nas znači upravo ta poduzeća da se tako izrazim drže sa ustima iznad vode. Zato ja govorim da ako Hrvatska želi dalje doista o tome moramo početi razmišljati a ne svakoj takvoj investiciji koja se Hrvatskoj jednom u 10 godina pokušava dogoditi unaprijed reći, pokušavamo unaprijed reći: «Ne.». Jednom riječju dosta je te preraspodjele. U ovoj zemlji treba početi raditi. No jasno onaj koji obećava jednu takvu politiku taj će glatko izgubiti izbore u ovoj zemlji apsurda. No da se vratim na ovu potrošnju koju Hrvatska narodna banka pokušava suzbiti. U izvješću se kaže da su potrošačke cijene 2006. iznosile negdje 2%. 2007. u prosincu znači 2007. 5,8%. A u 8. mjesecu 2008. one su iznosile i preko 8,5%. Gdje je problem? Dobro. Nafta je ove godine dostigla u jednom intervalu i 150 dolara po barelu. Danas je ona negdje do 100. Ali što je utjecalo na ovaj cjenovni harač u 7. i 8. mjesecu? Ja tvrdim prije svega dogovor koji drže trgovinu na malo. Ništa drugo barem po meni nije logično. Samo to jasno uz ovu skupu naftu, skupe kredite može držati vodu. Uloga Vlade mislim ovo ljeto je bila marginalna. Oni su ronili, plivali, brodili, igrali se sa djecom u pijesku a zemlju su doslovce u tom periodu preuzeli veletrgovci. Pa samo 5 trgovaca u Republici Hrvatskoj 2008. držalo je 54% hrvatskog tržišta. Znači te maloprodaje. Recimo hrane. To su: Konzum, Metro, Mercator, Getro i Billa. A još njih 5: …, Kerum, Tom, Tomy i Studenac dolaze do 74% a prvih 15 trgovaca znači drže 80% trgovine na malo. Ljudi su znači od tih velikih lanaca došli, sjeli su se, dogovorili su se i krenuli su sa stampedom cijena. Pa tih 15 trgovaca sa svojom politikom mogu srušiti Vladu kad god se sjeti. tu im čak, ja bih se usudio reći, Vlada pomaže pa tako 2007. bilježimo igru oko robnih zaliha na način da je 2007. izvezeno 400 tisuća tona pšenice po cijeni pšenice po cijeni od 100 EUR-a po toni od čega čak 200 tisuća iz robnih rezervi. A potom smo odobrili interventni uvoz 100 tisuća tona po cijeni od 250 EUR-a po toni. Znači 400 tisuća tona smo izvezli za 40 milijuna EUR-a a 100 tisuća tona smo uvezli za za 25 milijuna EUR-a i nitko u ovoj zemlji da kažem niti «A». Tko je zaradio? Zaradio je Agrokor. Kada se shvatilo. Ja tvrdim da je postojala namjera od početka onda se zabranjuje izvoz žita. Uvode se visoke izvozne carine. Nakon toga izvoz žita jasno prestaje. Ali što kreće? Onda kreće izvoz brašna. I opet isti zarađuju. Narod plaća. Mi šutimo i sve se vrti u krug. Za kraj, ovo izvješće je sigurno korisno. Potrebno nam je tu i tamo malo osvrnuti se iza sebe. Vidjeti što nas čeka. Budućnost nije bajna. Neće biti sigurno laka. Za kraj neka se isto tako Vlada i Hrvatska banka dogovore kako dalje? Dalje ne može jedni šumom drugi drumom. drumom. To je jedna opasna politika. Usporavanje rasta aktiva prijeti malim bankama. Nekima se može ugroziti egzistencija kao da igramo igru da velike banke preko noći preuzmu ove male banke. Toga se bojim zato jer još nekoliko takvih egzistira u istim. Jel' mi isteklo vrijeme ili imam još pravo? Nemam više. Ovo svijetli. Sve u svemu evo da zaključim ako mislimo pokrenuti hrvatske, jasno ako se oslobodimo ovoga rata neučinkovite uprave i korupcije mislim da i suradnja Hrvatske narodne banke i mora biti intenzivnija no što je bila do sada. Jednom riječju Klub IDS-a glasa za ovo izvješće. Hvala. Imamo ispravke. Prvo gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. za koju držim da je i, ja bih rekao da nije dobra, a dakako da nije točna kad ste kazali kako Vlada daje, ne znam, onima koji glasuju za nju. Ne daje onima koji ne glasuju i tako dalje. Dakle naprosto nije dobro tako govoriti u ovom Saboru jer to na koncu nije ni istina. ima, hrvatska Vlada ima strategiju za … /Govornik se ne razumije./ … Hrvatske i hrvatska Vlada je jednako odgovorna za sve dijelove u Republici Hrvatskoj, za sve regije. Dakle i za Istru i za Dalmaciju i za Slavoniju i za sve, za ono za što je u njenoj nadležnosti. Međutim dakako da je odgovornost na županijama i one moraju dati svoj doprinos. Evo. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** I ispravak gospodin Krunoslav Markovinović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo kolega Kajin pored ostalog je netočno rekao da je INA zauzela sve najpovoljnije lokacije što se tiče jasno benzinskih crpki. možemo citirati INA-in sindikat koji tvrdi upravo suprotno. Da se uprava INA-e upravo nije potrudila zauzeti najpovoljnije lokacije a one znamo da su uz autoceste. Također isto bih rekao da već po ne znam koji put kolega Kajin govori o omjerima ulaganja i broju glasača koji su glasali za vladajuću koaliciju ali moram reći da i oni su većina. Pa ako je i ravnomjeran razvoj nikakvo čudo da se ulaže, ako se ulaže i podjednako ulagat će se više na onim krajevima gdje je podrška Vladi. Ali htio sam reći ravnomjeran razvoj izuzetno bitan i ne zaklinje se u njega samo Vlada nego ja mislim i Hrvatski sabor. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Borislav (HDZ)** Gospodine predsjedniče, moja se ispravka ako kolega Kajin dopušta odnosi na ista ova pitanja o kojima su govorili prethodnici, s tim da trebalo bi osim ovog što je rekao kolega …/Govornik se ne razumije./… ravnomjernog razvoja i uopće, dakle trebalo pogledati kolega Kajin točke o kojima će ovaj Visoki dom raspravljati o državnom, obračun državnog proračuna se radi, pa ove brojke koje vidimo unutra ako ste čitali jasno govore sasvim suprotno o ulaganjima u Istri, nego li što to vi želite iskazati s vašom tvrdnjom da ova Vlada ulaže u one krajeve gdje zapravo ima glasača. Dakle, to ne odgovara istini. To je ono što sam htio kazati gospodine Kajin. Još ćemo završiti po klubovima, pa ćemo imati stanku. U ime SDP-a gospodin zastupnik Ljubo Jurčić. Izvolite.

ja bih mogao isto početi sa ispravkom netočnog navoda uvaženog zastupnika Damira Kajina kad je rekao da je prošla Vlada prodala 25% dionica INA-e za 50% upravljačkih prava zapravo što nije istina. Taj ugovor je javan, nalazi se na portalu i u hrvatskom i u engleskom izdanju.

pred svima nama, hrvatskim društvom i polagati izvješće ovdje na Hrvatskom saboru je održavanje stabilnosti cijena. Postavlja se pitanje u današnjim uvjetima otvorenosti Hrvatske koja je mala zemlja koliko ona uopće ima mogućnosti da utječe na ovaj cilj stabilnosti cijena. Naime, cijena može biti generalno dvije vrste inflacije. Jedna je koja nastane ispod povećane potražnje, a druga koja nastaje povećanjem troškova. Povećanje potražnje nastaje ako se emitira previše novca. Mi smo takvu situaciju imali prethodnih godina. U Hrvatskoj je rasla novčana masa, povećana je kupovna moć hrvatskih građana. Međutim, nije dolazilo do inflacije, nego je dolazilo do drugog efekta. U situaciji otvorene zemlje, ako nema domaćih roba i usluga, onda se te robe i usluge uvoze iz inozemstva, tako da veća potražnja i ne znači da će biti veće cijene u maloj zemlji. I to je jedna od mogućnosti koja je centralna banka, u ovom slučaju Hrvatska narodna banka ima. Ali taj instrument je snažan u situaciji zatvorene zemlje kad ne možete uvoziti robe i usluge. Onda regulacijom kreditnog potencijala i plasmana možete regulirati ili utjecati na cijene. Inflacija koja je došla sada u Hrvatskoj je zapravo uvozna inflacija povećanjem cijena energenata i hrane na svjetskom tržištu i to u ovom slučaju na ovu vrstu inflacije Hrvatska narodna banka nije mogla bitno utjecati, a ni bitno utjecati bez nekih možda i više negativnih efekata. Jel tako? S druge strane o inflaciji se u Hrvatskoj trebaju brinuti i drugi instrumenti, druge politike od fiskalne politike. Međutim, prema reakcijama na inflaciju koja se pojavljivala, koja se pojavila sad u Hrvatskoj, a pogotovo po reakcijama Vlade ili premijera kad traži od trgovaca i proizvođača da smanji cijenu onda pokazuje zapravo da sustav ne funkcionira, jer sustav sam mora automatski djelovati na suzbijanje inflacije. Apel premijera da se smanje marže, da se ne povećavaju cijene pokazuje u stvari da u Hrvatskoj ne funkcionira tržišna konkurencija. A i mi u pristupanju Europskoj uniji trebamo odraditi poglavlje zaštite i unapređenja tržišnog natjecanja s jedne strane i budući da se tim propisima o zaštiti tržišnog natjecanja ne mogu predvidjeti sve buduće situacije i unatoč dobrom zakonu koji bi mogli napraviti u skladu sa Europskom unijom mogu se pojaviti monopolski položaji, pojedine kompanije dođu u monopolski položaj i može taj monopolski položaj zloupotrijebiti. Zbog toga se pored propisa o zaštiti tržišnog natjecanja i razvoja tržišnog natjecanja trebaju donijeti propisi o definiranju monopola, monopolskog ponašanja, zlouporabe monopolskog položaja i kažnjavanja kako kažnjavati monopolski položaj. Mi to u Hrvatskoj nemamo. Tako ovdje u segment upravljanja cijenama trebalo bi još razraditi ova druga tri, četiri elementa – zaštitu tržišnog natjecanja, definiranja monopolskog ponašanja i kažnjavanja zlouporabe monopolskog položaja, a onda u tom slučaju premijer ne treba ni moliti, ni pritiskati, nego jednostavno sustav primijeniti koji će biti jasan svima unaprijed. Inače mi kao Sabor se brinemo za ukupnu ekonomsku politiku od kojih je jedan element i monetarna politika uz fiskalnu i ostale politike. Sve politike imaju za cilj da diže se standard hrvatskih građana. Ako je inflacija i 5 i 6 i 7% i 8% i 10% standard hrvatskih građana će biti veći ako plaće rastu više nego što raste inflacija, ne ulazeći sad u to da li porast plaća će uzrokovati porast troškove proizvodnje cijena. Porast plaća mora ići s povećanja dodane novostvorene vrijednosti, odnosno iz porasta domaće proizvodnje. Naravno, Hrvatska narodna banka možda može indirektno povećavati domaću proizvodnju, ali direktno baš toliko ne. To je predmet industrijske, regionalne i drugih politika. Međutim, Hrvatska kao mala zemlja ako povećava proizvodnju onda je ne može u značajnoj mjeri to povećanje u ovakvoj situaciji plasirati na domaće tržište, nego to povećanje proizvodnja treba biti usmjereno prema izvozu. I sad dolazimo do drugog cilja ili podcilja monetarne politike, a to je kao što je gospodin guverner rekao je stabilnost tečaja. sad čini mi se u ovih proteklih osam, devet mjeseci Hrvatska narodna banka je pokušala utjecati na smanjenje prenošenja uvozne inflacije na hrvatske cijene smanjivanjem tečaja. Definicija je bila da držimo stabilan tečaj. Primjerice, prije godinu dana čini mi se da je tečaj bio negdje 730 kuna za 100 eura, danas je 710 kuna. ovdje samo postavljam pitanje kako se, kako će to dugoročno utjecati na konkurentnost hrvatskog izvoza, ako je izvoznik za 100000 eura prije godinu dana dobio 730 ili 735000 kuna, danas dobije 710000 kuna ako su mu troškovi proizvodnje recimo 711 ili 715 itd. tisuća kuna. Tu smo malo na skliskom terenu i ako takva se politika nastavi zasigurno dugoročno će to štetiti konkurentnosti hrvatskog izvoza, a time i hrvatske proizvodnje. Naravno, uz veliku zaduženost hrvatskih građana čiji su krediti vezani uz deviznu klauzulu sad oni imaju manje rate. Ali kad bi postojao malo ovako neozbiljno pitanje. Je, imamo manje rate i manje kredite, ali ako time slabi se ekonomska efikasnost izvoznika proizvodnje pa nema dovoljno iz prihoda da se pokriju troškovi pa se dobiju plaće, u jednom konačnom slučaju imati ćemo malo manje cijene, ali može netko ili značajan broj građana ostati bez plaće. Ovo napominjem zato što je inflacija najsloženiji fenomen u ekonomiji i on se ne može jednostavnim mjerama riješiti, nego se mora riješiti kao složeni problem politika ekonomskih, pa i dijelom monetarne politike. Ako to ostavimo samo na apelu premijera i ostavimo samo na Hrvatskoj narodnoj banci za snižavanje tečaja, onda nećemo daleko stići s tom politikom i poslije se pitam da li će efekti biti više pozitivni, više negativni nego što smo željeli. Sljedeći naš problem je rast uvoza. Maloprije je bilo govora o tome da smo mi u deficitu tekuće bilance, primjerice nama najvidljivija bilanca je trgovačka bilanca, 2006. godine deficit trgovačke bilance bio je 11 milijardi 111 milijuna dolara, a 2007. deficit trgovačke bilance je bio 13 milijardi i još nešto milijuna dolara. Odnosno ukupna tekuća bilanca je porastao je deficit. Razlika između domaće potrošnje i domaće proizvodnje vidi se u deficitu tekuće bilance. Sve što smo, govoreći generalno sa dosta malo tolerancijom, a sve što više jedne godine potrošimo nego što proizvedemo, to uvezemo i ta razlika između domaće potrošnje i domaće proizvodnje završava u vanjskom dugu prije ili kasnije, generalno koristeći. I ovi su podaci točni da je došlo do usporavanja rasta vanjskog duga kad se gleda postotno, ali tri milijarde eura duga na 20 milijardi je jedan postotak, a tri milijarde eura duga na 30 milijardi je drugi postotak. da je to, može se reći jedna optička varka nama zapravo taj vanjski dug apsolutno raste, samo što se računa na veću bazu, onda kažemo da smo došli do postotno sporijeg rasta vanjskog duga. Tako da kad gledamo efikasnost ukupne ekonomske politike, onda bi morali po meni u maloj zemlji kao što je Hrvatska i otvorenoj zemlji početi od vanjskog duga i vidjeti koji su njegovi izvori. Problem vanjskog duga je taj što ga moramo platiti izvozom roba i usluga vlastite proizvodnje. Tako bez povećanja domaće proizvodnje nema ni onih većih plaća koje će biti iznad inflacije, bez povećanja domaće proizvodnje nema smanjivanja jaza između izvoza i uvoza. Ako ne povećamo domaću proizvodnju neće doći ni povećanje plaća, nećemo moći vratiti vanjski dug i na kraju će to tako završiti ako nemam vlastite proizvode i usluge da ćemo vanjski dug plaćati direktno i indirektno nacionalnom imovinom, a to mislim da nije nikom cilj i da nije dobro. Što se tiče upravljanja ili uređivanja bankarskog tržišta, to sam i prošli put rekao, zapravo pokazuje se da je profitabilnost banaka do sada bila veća i još uvijek će biti veća nego što je profitabilnost ostala u gospodarstvu. Tu se opet postavlja pitanje da li hrvatsko bankarstvo dijeli sudbinu hrvatskog gospodarstva ili ako nominalno bankarsko tržište nije monopolističko, ono je možda malo bankocentrističko, ako ne možemo po nominalnom izgledu vidjeti da je ono monopolno ili olihopolno, onda možda po profitu banaka mogli bi to zaključiti da je malo teži ili po ponašanju da je monopolističko. Ono biblijski, ako ne poznate stablo po drvetu, poznate ga po plodu, a ovdje je plod profit malo veći nego što je ostatak gospodarstva. Isto tako u Hrvatskoj kao otvorenoj zemlji postavlja se pitanje kako Hrvatska narodna banka može utjecati na ukupnu zaduženost. Ona može utjecati na ukupnu zaduženost, što radi i kroz bankarski sustav s ovim posebnim stopama obvezne pričuve, ali sad su se poduzeća, više se ne zadužuju kod hrvatskih banaka nego zapravo pripreme ovdje papire i odu direktno kod banaka, kod njihovih matičnih banaka u Beč, Njemačku, Italiju itd. tako da smo smanjili jednu zaduženost kroz instituciju domaćih banaka, a naša poduzeća se zadužuju direktno u inozemstvu i na taj način se opet povećava vanjski dug. Zadatak ukupne politike nije da gleda samo na dug države, da gleda na dug banaka, nego upravljanje ekonomijom da gledamo koliko je čitavo naše gospodarstvo i naše društvo zaduženo, bez obzira da li bilo preko banaka, poduzeća ili preko države, a to je zadatak ukupne ekonomske politike, a ne samo Hrvatske narodne banke. Postoji još jedna odredba u Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci, članak 6. koji upućuje na suradnju na suradnju Hrvatske narodne banke sa Vladom i ostalim institucijama vlasti i to u ovom izvješću nije posebno specificirano koliko sam ja primijetio. ovdje suradnja sa međunarodnim institucijama, ne postoji zapravo izvješće kako je surađivala Hrvatska narodna banka sa ostalim institucijama države. Prije svega recimo sa fiskalnom politikom jer se zna da monetarna politika ima i velike efekte na fiskalnu politiku i fiskalna politika na monetarnu politiku itd. Sve u svemu, ovo izvješće je vrlo kvalitetno, tu nema nikakvih primjedbi, a mislim da u Saboru u situaciji u kojoj se nalazi Hrvatska trebali bi otvoriti pitanje o ukupnoj ekonomskoj politici. Naime, trebali bi vidjeti koliko su naše politike konzistentne, sukladne jedna sa drugom, koliko fiskalna sa monetarnom, koliko je fiskalna i monetarna sa industrijskom, sa regionalnom, sa politikom konkurencije kakvu trebamo napraviti i politikom zaštite od monopolskog ponašanja i zlouporabe monopolskog položaja.

Obavještava predsjednik odbora Zvonimir Mršić. Dame i gospodo zastupnici, prekinuti ćemo sada sjednicu. Nastavljamo u 15 sati. Prvi na redu u pojedinačnoj raspravi je Milivoj Škvorc, potom Vesna Buterin i tako redom. Svima želim u slast i ugodan odmor.